Nefndin hefur fundað til að fjalla um kosninguna og kjörgengið og mælir einróma með staðfestingu kosningar Sigurjóns Þórðarsonar.

Forseta hefur borist bréf frá mennta- og barnamálaráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þskj. 1146, um ráðningu starfsfólks með skerta starfsorku, frá Ásmundi Friðrikssyni.

Forseti. Nú hefur verið birt lögfræðiálit um að Alþingi eigi að birta almenningi og fjölmiðlum greinargerð um Lindarhvol, Alþingi sé það skylt. En enn er staðan óbreytt af hálfu forseta Alþingis. Hann ætlar ekki að birta greinargerðina þrátt fyrir þetta lögfræðiálit sem segir beinlínis að það sé skylt að birta greinargerðina. Hvað skýrir þessa afstöðu forseta Alþingis þegar hann velur að fara gegn lögfræðiáliti um að birta almenningi þetta gagn, þessa greinargerð, og velur að fara gegn niðurstöðu í lögfræðiáliti? Ég skil það ekki. Er hann gísl flokkshollustunnar, er það það sem býr hér að baki, gæti einhver spurt. Lög um ríkisendurskoðun fjalla um upplýsingagjöf og þar segir í 16. gr. orðrétt, með leyfi forseta: „Ríkisendurskoðandi sendir Alþingi skýrslur sínar, greinargerðir og endurskoðunarbréf og birtir opinberlega nema um sé að ræða málefni sem leynt skal fara samkvæmt lögum eða opinberir hagsmunir eða einkahagsmunir standi því í vegi …“ Þetta er nokkuð skýrt. Ég ætla ekki að standa hér og þykjast vita hvað stendur í þessari greinargerð

Þar hefur komið fram af hálfu Ríkisendurskoðunar að skilningur hennar er sá að þarna sé um að ræða vinnugagn sem beri að lúta sérstökum trúnaði eða leynd á grundvelli ákvörðunar af ríkisendurskoðanda. Þess má líka geta að úrskurðarnefnd um upplýsingamál hefur a.m.k. þrívegis fjallað efnislega um sambærilegar beiðnir og þær sem legið hafa fyrir forsætisnefnd um aðgang að þessu skjali

Þetta mál snýst líka um lög hvað varðar stjórnsýslu Alþingis. Það er búið að afhenda þessa greinargerð Alþingi og þá á þar við hvað Alþingi ber að gera við gögn sem Alþingi berast. Það er það sem skiptir máli.

forsætisnefnd og ég gerði það einnig þegar ég var í forsætisnefnd. Eftir miklar rökræður við þáverandi forseta þingsins um að þetta væri gagn sem bæri að birta þá kallaði þáverandi forseti þingsins eftir óháðu lögfræðiáliti sem skilaði þessari niðurstöðu sem við höfum séð birta á vef Lindarhvols. mjög áhugavert að forseti Alþingis vill ekki birta þessa álitsgerð lögfræðinganna en Lindarhvoli ber að birta þetta lögfræðiálit. Hvers konar rugl erum við eiginlega komin í?

litteratúr úrskurðarnefndar um upplýsingamál og túlkun hennar á upplýsingalögum. Nefndin komst nefnilega að þeirri niðurstöðu núna fyrir helgi að það væri óheimilt að halda lögfræðiálitinu sem hér er rætt um frá almenningi á grundvelli undanþágu í 3. tölulið 6. gr. upplýsingalaga. Það sem er athyglisvert hér er að yfirstjórn Alþingis hefur einmitt synjað fjölmiðli um aðgang að þessu skjali á sama ranga lagagrundvellinum. Þetta held ég að Alþingi ætti að taka til sín. Hér höfum við þingmenn kallað látlaust eftir því að ekki bara greinargerðin sjálf verði birt heldur líka þetta lögfræðiálit, en ekki hefur verið orðið við því. Í lögfræðiálitinu kemur svo fram mjög sannfærandi rökstuðningur fyrir því að upplýsingaréttur almennings taki til greinargerðarinnar sjálfrar um Lindarhvol ehf., enda hafi stjórnsýsla Alþingis verið felld undir gildissvið upplýsingalaga 2019 (Forseti hringir.) allar þær röksemdir sem komu fram í máli stjórnarmeirihlutans á mánudaginn í síðustu viku, þegar mér var bannað með meirihlutavaldi að spyrja spurninga um innihald greinargerðarinnar. Forseti vill taka fram að hann tekur að sjálfsögðu mark á úrskurðarnefnd um upplýsingamál, bæði í þeim úrskurði sem féll fyrir helgi og varðar þá afhendingu frá Lindarhvoli, en auðvitað verður farið yfir það hér hvaða afleiðingar þetta hefur varðandi birtingu hér innan húss. En forseti tekur líka mark á þeim lögskýringum og sjónarmiðum sem koma fram í eldri álitum úrskurðarnefndar um upplýsingamál sem varða greinargerð setts ríkisendurskoðanda, og forseti getur vísað í a.m.k. þrjá úrskurði frá árinu 2021

því forseti talar hér um að hann taki mark á hinu og þessu þá tekur hann ekki mark á forsætisnefnd Alþingis sem öll Hann tekur ekki mark á skýru lögfræðiáliti sem hann aflaði sér sjálfur, bara vegna þess að svarið er honum ekki hagfellt. Staðan sem Alþingi er sett í vegna þessarar afstöðu forseta er ömurleg, að hingað séu send inn bréf, hingað séu sendar inn greinargerðir en Alþingi fær ekki að sjá, fjölmiðlar fá ekki sá, almenningur fær ekki að sjá vegna þess að forseti Alþingis, einhverra hluta vegna, stendur einn í brúnni með þá afstöðu með formanni Sjálfstæðisflokksins að við eigum ekki að fá að sjá. Við eigum ekki að fá að vita. Ég veit ekki hvað stendur í þessari greinargerð. Kannski er allt í mjög miklum sóma. En ég skil ekki

Er einhugur um það í ríkisstjórninni að þetta sé framkoma sem á að líðast gagnvart Alþingi Íslendinga?

og almenningur á rétt á því að vita hvað þarna fór fram og hvað gerðist. Hér er verið að rífast um keisarans skegg, lögfræðingar fram og til baka með einhver tæknileg atriði. Ef lögfræðingum ber ekki saman hlýtur að þurfa að setja á vogarskálarnar rétt almennings til upplýsinga og það hlýtur þá að koma með, bætast á þyngdina þeim megin, að það eigi bara að birta þetta.

Herra forseti. Já, þetta er forvitnileg lesning, þetta lögfræðiálit sem hér er verið að vísa til. En hún er að sama skapi ákaflega dapurleg staðan sem Alþingi Íslendinga og ég vil meina Ríkisendurskoðun er í líka. Það er nefnilega þannig að settur ríkisendurskoðandi var ríkisendurskoðandi. Það er komin afurð frá þessum ríkisendurskoðanda til þingsins sem þessi ríkisendurskoðandi vill að þingið sjái og almenningur. Hæstv. forseti þingsins tekur það upp hjá sjálfum sér og fer gegn eigin forsætisnefnd um að það eigi að sitja á þessu gagni áfram. Við erum þá í þeirri stöðu að undir eru hundruð milljarða, það leikur vafi á hvað þarna gerðist. Vinna eins ríkisendurskoðanda stangast á við vinnu annars ríkisendurskoðanda og þá er ekki hægt að gera neitt annað heldur en að aflétta leyndinni þannig að eftirlitshlutverk þingsins verði virkjað og við getum raunverulega komist að því hvað þarna var í gangi. Leyndin á þessu skjali er orðið sjálfstætt vandamál sem skaðar hagsmuni alls almennings, sem skaðar hagsmuni Alþingis og skaðar hagsmuni Ríkisendurskoðunar líka.

Herra forseti. Í gamla daga þegar afi kenndi mér að tefla þá fannst mér ein regla alveg botnlaust ósanngjörn og óþolandi. Það var snertur maður hreyfður. Af hverju í ósköpunum, ef ég snerti vitlausan mann á borðinu, þurfti ég að klára það sem ég ætlaði að gera? Ég bara skildi ekki hvernig ég ætti að þurfa að lifa við þetta. Mér heyrist núverandi ríkisendurskoðandi og forseti Alþingis vera í sama pirringskastinu og ég var þarna fimm ára gamall hjá honum afa vegna þess að það er ekkert þeirra að ákveða hvort greinargerð setts ríkisendurskoðanda sé vinnugagn eða ekki. Það er alveg ljóst að þetta er ekki vinnuskjal vegna þess að ríkisendurskoðandi sendi skjalið til Alþingis. Þar með breytist eðli skjalsins. Og þó að stjórnvöld séu hægri og vinstri endalaust að reyna að endurskilgreina skjöl sem vinnuskjöl til að

en þessir úrskurðir hafa bara ósköp litla þýðingu fyrir málið sem hér er til umfjöllunar af því að þeir fjalla um það hvort stjórnvöld, sem fengu tiltekið skjal til umsagnar á grundvelli 14. gr. laga um ríkisendurskoðanda vegna umsagnarferlis

kunna að ganga upplýsingalögum framar, þær geta samkvæmt efni sínu ekki átt við um skjal sem ríkisendurskoðandi sendir Alþingi, því Alþingi heyrir ekki undir eftirlitshlutverk ríkisendurskoðanda. Alþingi fær ekki send til kynningar eða umsagnar vinnuskjöl frá Ríkisendurskoðun. Þegar eitthvað sem einhvern tímann var talið vinnuskjal er komið frá ríkisendurskoðanda til Alþingis

tók hann fram að verkinu væri ekki lokið og enn ætti eftir að fá ýmsar upplýsingar. Hann hefði sent afrakstur sinnar vinnu til Ríkisendurskoðunar og vildi upplýsa forseta þingsins á þeim tíma um stöðu verkefnisins eins og hún var.

Forseti. Mikið rétt, upplýsa þingið um stöðu málsins. Nú vitnar forseti í að stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd sé eitthvað að skoða lokaskýrsluna sem var skilað en ef það á að fjalla um hana í einhverju samhengi þá þarf greinargerð setts ríkisendurskoðanda að vera aðgengileg fyrir fólk til að geta skoðað og borið saman. Ef það er verið að fjalla hérna um mál frá tveimur ríkisendurskoðendum sem stangast að einhverju leyti á þá má ekki vera leynd yfir öðru skjalinu, (Gripið fram í.) það bara gengur ekki upp. Þingmenn geta ekki með góðu móti fjallað um efni á þennan hátt, þar sem eitt skjal sem varðar hag almennings,

Mig langar að beina spurningu til hæstv. forseta sem varðar það hvort forseti líti svo á að úrskurðir úrskurðarnefndar upplýsingamála, sem hæstv. forseti hefur nefnt hér á fyrri stigum, banni birtingu greinargerðarinnar. Þetta er atriði sem ég held að skipti máli upp á frekari umræðu, hvort forseti líti svo á að þessir úrskurðir banni Alþingi birtinguna. Bara þessi einfalda spurning, ef hæstv. forseti myndi skýra þinginu frá afstöðu sinni til hennar. Eðli málsins samkvæmt taka úrskurðir úrskurðarnefndar upplýsingamála ekki til starfsemi þingsins. Það er utan við verksvið þeirrar nefndar að fjalla um málefni sem eru til meðferðar hjá þinginu. Hins vegar lítur forseti svo á að þau lögfræðilegu sjónarmið sem koma fram í a.m.k. þremur úrskurðum úrskurðarnefndar um upplýsingamál frá 2021 hafi verulegt vægi við lögskýringu hvað álitamál

hæstv. forseti telji, út frá þessari lögskýringu sem hann var að nefna, að það sé blátt bann við því að birta greinargerðina. Ég held að það ætti að vera hægt að svara því með nokkuð óyggjandi hætti. Svo er hér líka verið að vísa á stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd og það er rétt að skýrsla Ríkisendurskoðunar sem liggur þar fyrir verður til athugunar í nefndinni. Síðan er greinargerðin þarna líka en um hana er þessi leyndarhjúpur. Ég velti því fyrir mér: Hvernig í ósköpunum eiga nefndarmenn í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd að geta beitt eftirlitshlutverki sínu þegar þeir eru með þessi tvö gögn, það hvílir leynd yfir öðru, það koma mögulega gestir um skýrsluna og það er ekki hægt að bera ákveðin atriði úr greinargerðinni undir þessa gesti vegna þess að nefndarmenn eru bundnir trúnaði? Það er einhvern veginn verið að

Þetta fyrirbæri Lindarhvoll sem við ræðum hér sýknt og heilagt

Ég hef heyrt töluna 600 milljarða nefnda í þessu sambandi, að við höfum fengið út úr þessum sölum öllum 600 milljarða. Þess vegna er mikilvægt að við vitum allt um hvernig var farið með þessar eignir. Ég fæ ekki séð þegar ég les endanlega skýrslu að hún sé eitthvað opin og gagnsæ þegar eignir eru númeraðar,

Virðulegi forseti. Það er í janúar árið 2016 sem ég heyri að UNICEF á Íslandi er að birta tölur um stöðu íslenskra barna hvað varðar efnahag. 9,1% íslenskra barna bjó þá við mismikinn skort. Í dag er þessi tala 13,1%. Hæstv. fjármálaráðherra getur augljóslega séð eftir alla sína reynslu í peningamálunum að þetta er ansi öflugur vöxtur, ekki satt? Þetta er yfir 40% vöxtur, ekki satt? Þannig að núna í öllu góðærinu, öllum jöfnuðinum, methagnaði arðgreiðslna og annað slíkt þá erum við líka að fara að slá met í fátækt íslenskra barna.

Ertu, hæstv. ráðherra, ánægður með þessa þróun og geturðu enn staðið hér og talið fátæku fólki trú um að það hafi það að meðaltali alveg svakalega fínt af því að allar tölur OECD slái þann taktinn?

staða barna í landinu með tilliti til þess hvernig þau komast af. Við höfum ýmist verið að ræða um þennan málaflokk út frá hlutfallslegri fátækt eða raunverulegri fátækt. Það er mikið gleðiefni að börn á Íslandi eru almennt séð, í samanburði við börn annars staðar í heiminum, miklu, miklu betur komin.

Nú geta menn sagt sem svo að það dugi engin meðaltöl og þau gagnist ekki þeim sem eru neðst í tekjustiganum þó að aðrir hafi það ágætt o.s.frv., en þetta eru engu að síður upplýsingar sem segja til um það hvernig okkur gengur heilt yfir. Hv. yfir. Hv. þingmaður spyr hvað ég sem fjármálaráðherra sé einkum að gera í þessu efni; það er einmitt að horfa á þessa heildarhagsmuni. Svo getum við rætt um það hvernig staðan kemur út fyrir einstaka hópa og ég hef beitt mér fyrir því að við eigum aðgengilegar upplýsingar um þessa stöðu til að geta gripið til aðgerða þegar þess gerist þörf. Síðasta aðgerð sem ég beitti mér fyrir og flutti hingað fyrir þingið var einmitt að hækka barnabætur.

Þetta er alveg með hreinum ólíkindum. Það að börn séu til í heiminum sem líða skort og deyja úr hungri og séu í mun fátækari löndum en við, réttlætir þá það, hæstv. ráðherra,

Virðulegi forseti. Þegar hv. þingmaður segir að það dugi ekkert að tala þá segi ég bara á móti: Það dugar ekkert að tala hátt. (IngS: Víst.) Það dugar ekkert að æsa sig hér í ræðustól og þykjast með þeirri framkomu slá út af borðinu grjótharðar staðreyndir sem ég er að tefla hér fram, sem eru um það að okkur hefur tekist á undanförnum árum að bæta lífskjörin svo um munar. Síðasta breyting sem sneri sérstaklega barnafólki,

alger útúrsnúningur og reyndar alveg ótrúlega ómerkilegur málflutningur að halda því fram að með því að vekja athygli á því að við hér á Íslandi höfum byggt upp samfélag þar sem börn njóta lífsgæða sem eru með því besta sem gerist í heiminum, að með því sé ég að reyna að réttlæta þessa þróun sem hv. þingmaður er að setja hérna á dagskrá.

og iðnþing Samtaka iðnaðarins. Á báðum þessum þingum var kallað eftir aðgerðum ríkisstjórnarinnar varðandi orkuöflun. Ákallið eftir skýrum línum og ákvörðunum var mjög skýrt og það var hátt

fyrst og síðast að grænni raforku, grænum verkefnum, grænni atvinnustarfsemi. Hæstv. fjármálaráðherra var líka á aðalfundinum og sagði sjálfur að það þyrfti að virkja. Þetta hefur hann reyndar áður sagt en samt gerist ekki neitt. Það gerist heldur ekki eftir að í grænbókinni um orkumál sem kom út fyrir ári síðan, frá trúnaðarmönnum ríkisstjórnarinnar, sagði að það þyrfti að senda skýr skilaboð um það hversu mikið þyrfti að auka raforkuframleiðslu næstu tvo áratugi til að ná markmiðum um orkuskipti og grænan hagvöxt. Ríkisstjórnin setti sér fyrir sex árum mjög skýra stefnu um orkuskipti það gerist ekki neitt. Skilaboðin eru í rauninni engin. Við vitum, og ég vil undirstrika það, að það verður að vera jafnvægi milli náttúruverndar annars vegar og náttúrunýtingar hins vegar. Það versta sem við gerum samfélaginu okkar er að senda út þau skilaboð að það eigi bara að vera hér kyrrstaða, að ríkisstjórnin, út af því hvernig hún er samsett, komi sér ekki saman um það hvernig við ætlum að ýta undir samkeppnishæfni landsins og ekki síst ná fram markmiðum okkar í loftslagsmálum. Spurning mín til hæstv. fjármálaráðherra og forsvarsmanna í þessari ríkisstjórn er því þessi: Hvernig hyggst ríkisstjórnin mæta loftslagsmarkmiðum ef það er engin orka til að ráðast í þessi grænu orkuskipti?

Virðulegi forseti. Ég lít nú þannig á að bæði á fundi Landsvirkjunar og á iðnþingi hafi nú verið breytt ákall, ekki endilega eingöngu til ríkisstjórnarinnar heldur ekki síður hingað til þingsins og til sveitarstjórna, til allra þeirra sem geta haft hér áhrif. Við skulum hafa það í huga í þessu sambandi að það var ekki til hjálpa þróuninni undanfarinn áratug að þingið botnaði ekki meðferð rammaáætlunar hér fyrr en árið 2022. Það var tíu ára tímabil sem þingið gat ekki komist að niðurstöðu en það var þó í þessari ríkisstjórn sem málið kláraðist og við komumst inn í næsta áfanga. Hvað sem sagt er um þessa ríkisstjórn og kyrrstöðu í þessum efnum þá verður það ekki af þessari ríkisstjórn tekið að það var mjög stór áfangi og þar voru svör veitt um þá orkukosti sem voru þar undir. Þeir voru flokkaðir og afgreiddir héðan út. Það skiptir máli. Sömuleiðis þegar sagt er að ekkert hafi verið að gerast þá vil ég vekja athygli á því, sem reyndar kom fram á fundi Landsvirkjunar, að Landsvirkjun hefur verið í hverju verkefninu á fætur öðru undanfarin ár. Það er ýmislegt búið að gerast og ekki oft í sögu Landsvirkjunar sem fyrirtæki hefur verið í tveimur verkefnum á sama tíma eins og átt hefur við t.d. þegar við vorum með verkefni í gangi á Þeistareykjum, Búðarhálsi og sömuleiðis síðan farið í Búrfellsvirkjun II. Þetta er hvert fyrir sig mikilvægt verkefni og núna næst verður farið í Hvammsvirkjun. Það sem ég held að bíði okkar á næstu árum að taka ákvarðanir um eru frekari áfangar í rammanum. Við þurfum að leiða fram regluverk fyrir vindorku á Íslandi það er að störfum starfshópur á vegum orkumálaráðherra sem skilar von bráðar útlínum að regluverki og leggur vonandi með því grunn að samtali í samfélaginu um það hvaða leið við viljum feta í því. Ég horfi þannig á málin að við munum ekki ná í mark með markmið okkar um að draga úr losun án þess að vindurinn verði virkjaður.

láta þá sem nýta okkar auðlindir fá hluta af innviðagjaldinu sem greitt er fyrir aðganginn að auðlindunum. Síðan er það þannig — það er ekki ég sem er að segja þetta — að árið 2020, 2021, 2022 og nú síðast á ársfundi Landsvirkjunar er m.a. forstjóri Landsvirkjunar að kalla eftir því að stjórnvöld sendi skýr skilaboð.

Við þurfum að koma okkur af stað úr þessari kyrrstöðu, upp úr þessum hjólförum, ef okkur er í rauninni alvara með því að ná markmiðum okkar um orkuskipti árið 2030. Miðað við orð þeirra sem standa í iðnaðinum, m.a. innan Landsvirkjunar, þá er alveg ljóst

Það var ekki í meirihlutasamstarfi þessara flokka, en það var hins vegar í meirihlutasamstarfi þessara flokka sem málið kláraðist síðan loksins. Ég ætla nú bara að segja að ég tek undir með hv. þingmanni þegar hún segir að við verðum að fara að skýra reglurnar og nú verði eitthvað að fara að gerast, vegna þess að það er í sjálfu sér ótrúlega léttvægt að koma hingað í þennan sal og samþykkja markmiðið um mikinn samdrátt í losun, nú eða að fljúga til Parísar eða Afríku, eða hvert annað sem menn vilja fara til fundar við aðrar þjóðarleiðtoga, og skrifa upp á mjög metnaðarfull markmið og lýsa því síðan yfir hvernig við ætlum jafnvel að fara fram úr öðrum. Það þarf auðvitað aðgerðir. Ég er þeirrar skoðunar að það þurfi mjög mikið að breytast í átt til frekari aðgerða á öllum sviðum, samanber t.d. það sem er að gerast í Evrópusambandinu þar sem menn hafa í raun og veru sagt bara sem svo: Finnist einhvers staðar grænn virkjunarkostur þá ber að ryðja burtu öllu regluverki sem tefur fyrir því að hann sé nýttur vegna þess að við þurfum að ganga miklu hraðar til verks í þágu loftslagsins.